Nenad (SDP)** Nastavljamo s radom. Klubovi su se dogovorili da provedemo objedinjenu raspravu o iduće dvije točke dnevnog reda, točci 2 i 3 u našem pročišćenom redu. - Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2012. godinu i izvješće o obavljenim revizijama - Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne samouprave za 2011. godinu. Podnositelj ovih izvješća je Državni ured za reviziju RH na temelju članka 15. Zakona o državnom uredu za reviziju i na temelju članka 9. Zakona o državnom uredu za reviziju i članka 32. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. Jedno je izvješće objavljeno na službenim stranicama Hrvatskog sabora, a po jedan primjerak dostavljen je klubovima zastupnika a drugo ste primili u pretince. Raspravu su proveli Odbor za financije i državni proračun, Odbor za obranu, Odbor za prostorno uređenje i graditeljstvo i Odbor za regionalni razvoj i fondove EU. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Pitam želi li predstavnika dodatno obrazložiti prijedlog. Da. Poštovani glavni državni revizor gospodin Ivan Klešič. Izvolite. Hrvatski sabor o radu ureda. U skladu s tim ovom Visokom domu dostavljeno je Izvješće o radu Državnog ureda za reviziju za 2012.godinu te sva izvješća o obavljenoj reviziji subjekata koje smo obuhvatili u ovom izvještajnom razdoblju. Nakon dostave Hrvatskom saboru izvješća su objavljena na našim web stranicama i time postaju dostupna najširoj javnosti s čime ispunjavamo jednu od važnih zadaća Državne revizije, a to je jačanje svijesti, te povećanje odgovornosti i transparentnosti kod trošenja javnih sredstava. Revizije smo obavljali prema godišnjem programu i planu rada Državnog ureda za reviziju kojim se utvrđuju subjekti revizije. Programom i planom rada za 2012.godinu su obuhvaćeni svi subjekti za koje je odredbama Zakona o Državnom uredu za reviziju i Zakona o financiranju političkih aktivnosti izborne promidžbe propisana obveza godišnje revizije. Ono što želim posebno naglasiti je da planiranje revizije drugih subjekta dakle za one koje ne postoji zakonska obveza obavljanje revizije jednom godišnje obavljano prema kriterijima koji su utvrđeni Zakonom o Državnom uredu za reviziju, a to su prvo procjena rizika, zatim financijska značajnost, rezultat prethodne revizije te prikupljanje informacije o poslovanju subjekata. U ovom izvještajnom razdoblju ured je obavio 447 financijskih revizija kojima je obuhvaćena 141 milijarda kuna javnih sredstava, 101 subjekta ili 22,6% je dobilo bezuvjetno mišljenje, 345 subjekata ili 77,2% uvjetno mišljenje, a 1 subjekt je dobio nepovoljno mišljenje. Za utvrđene nepravilnosti dana su 2 tisuće 334 naloga i preporuke, a s obzirom da pratimo izvršenje naloga i preporuka danih u prethodnoj reviziji utvrdili smo da od ukupno 1653 naloga i preporuka danih u prethodnoj reviziji postupljeno po 43% da je u postupku izvršenja 13%, te da po 39% naloga koje su državni revizori dali i preporuka uopće nije postupljeno. O godišnjem izvještaju o izvršenju državnog proračuna za 2011.godinu izraženo uvjetno mišljenje, a u financijskim izvještajima i poslovanju proračunskih korisnika 13 bezuvjetnih i 12 uvjetnih mišljenja. Revizijom državnog proračuna i proračunskih korisnika najčešće utvrđene nepravilnosti se odnose na planiranje, računovodstveno poslovanje, prihode-rashode, imovinu, javnu nabavu, državna jamstva zaduživanje i proračunsku zalihu. Nadalje, u ovom izvještajnom razdoblju je obavljena revizija u 3 izvanproračunska korisnika državnog proračuna to je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, zatim Hrvatske ceste i Hrvatske vode. O njihovim financijskim izvještajima i poslovanju su izražena uvjetna mišljenja na što su utjecale nepravilnosti i propusti koji su dijelom posljedica nedovoljno učinkovito sustava unutarnjih kontrola što mi često naglašavamo da se tome mora pridodati velika važnost. Također, obavljena je revizija i u 135 lokalnih jedinica. O njihovim financijskim izvještajima i poslovanju je izraženo 14 bezuvjetnih te 121 uvjetno mišljenje. Ukupni prihodi i primici revidiranih lokalnih jedinica iznosili su 18,6 milijardi kuna. Revizijom su obuhvaćena i 74 korisnika proračuna čiji su ukupni prihodi iznosili 1,4 milijardi kuna. Bili su to korisnici proračuna lokalnih jedinica, domovi zdravlja, dječji vrtići, muzeji, galerije, kazalište, škola, učilišta, javne vatrogasne postrojbe i knjižnice. Zatim korisnici državnog proračuna druge razine organizacijske klasifikacije to su centri za socijalnu skrb, domovi za djecu i drugi. korisnici osim toga jednog smo obavili to su bile i Županijske uprave za ceste. Ovim subjektima izraženo je 20 bezuvjetnih i 54 uvjetna mišljenja. Osim toga revidirali smo i 133 trgovačka društva u kojima RH ili lokalne jedinice imaju većinsko vlasništvo nad dionicama i udjelima, a od čega su 23 društva u većinskom državnom vlasništvu, a 110 u vlasništvu lokalnih jedinica. O njihovim financijskim izvještajima i poslovanju je izraženo 18 bezuvjetnih i 114 uvjetnih i 1 nepovoljno mišljenje. Također revizijom je obuhvaćena 131 neprofitna organizacija, odnosno 7 lučkih uprava, 7 turističkih zajednica, 7 sportskih udruga, 6 vatrogasnih zajednica i 4 neprofitne organizacije koje se bave različitim djelatnostima. Dvije neprofitne organizacije obavljaju djelatnost na državnoj, a 29 na lokalnoj razini. O financijskim izvještajima i poslovanju neprofitne organizacije izraženo 10 bezuvjetnih i 21 uvjetno mišljenje. Nakon ovih obavljenih revizija općeniti zaključak koji se nameće je da je najveći broj nepravilnosti utvrđen kod subjekata kod kojih nije uspostavljen odgovarajući sustav unutarnjih kontrola te i je i nadalje najveće područje rizika javna nabava. U ovom izvještajnom razdoblju je obavljeno i revizija 6 projekata financiranih iz programa iz EU odnosno projekta financiranih iz programa ISPA i PHARE te projekata razvoja sustava odgoja i obrazovanja financirana iz nacionalnih sredstava iz zajma Svjetske banke. Izražena su 3 bezuvjetna i 3 uvjetna mišljenja. Na izražavanje uvjetnog mišljenja su utjecali propusti vezani uz proceduru nabave te kašnjenja provedbi ugovora o izvođenju radova i pružanju usluga i ugovoru o nabavi opreme. Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici, također u skladu sa odredbama Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe ured je dostavio Hrvatskom saboru Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne, područne, regionalne samouprave. Revizijom su obuhvaćeni financijski izvještaji i poslovanje za 2011. i to za 25 političkih stranaka, 4 nezavisna zastupnika i 10 nezavisnih članova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave. Zakonom o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe propisana su prava i obveze političkih stranaka u vezi prikupljanja sredstava iz različitih izvora, izdavanja potvrda o primljenim sredstvima iz donacija i članarina, zabrani financiranja i pogodovanja, vođenju evidencije, javnom prikazivanju porijekla i načinu utroška sredstava, objavljivanju financijskih izvještaja te obveze uplate u državni proračun, donacije iz nedopuštenih izvora i donacija iznad propisanih iznosa. Za provedbu revizije financijskog poslovanja političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica prema odredbama istog zakona nadležan je Državni ured za reviziju. Kao i sve druge revizije financijska revizija političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica je provedena na jednak način i prema postupcima koji su utvrđeni Zakonom o Državno uredu za reviziju, Međunarodni revizijskim standardima INTOSAI i kodeksom profesionalne etike državnih revizora. Ciljevi revizije bili su provjeriti istinitost i vjerodostojnost financijskih izvještaja, provjeriti pravilnost stjecanja prihoda, provjeriti pravilnost izvršenja rashoda, odnosno jesu li financijska sredstva korištena isključivo za ostvarenje ciljeva koji su utvrđeni programom i statutom. Početkom 2012. godine sve veće političke stranke su dostavile financijske izvještaje 2011. godinu. Ovdje je važno naglasiti da je u Republici Hrvatskoj prema raspoloživim podacima djelovalo 118 političkih stranaka, da obvezu sastavljanja i dostavljanja financijskih izvještaja imaju samo one stranke koje ostvare godišnje prihode iznad iznos utvrđenog propisima za neprofitne organizacije, odnosno ako im je vrijednost imovine u prethodne tri godine iznad 100 tisuća kuna na razini godine i godišnji prihod uzastopno u prethodne tri godine iznad 100 tisuća kuna. Dakle izvještaj je dostavilo 11 parlamentarnih stranaka, 25 izvanparlamentarnih političkih stranaka, 4 nezavisna zastupnika i 50 nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica. Ovdje bih želio naglasiti da je stranka Hrvatski laburisti-Stranka rada postala parlamentarna stranka 2010. godine na temelju zastupničkog mandata gospodina Dragutina Lesara, ali nije bila financirana iz državnog proračuna kao druge parlamentarne stranke čiji su članovi postali zastupnici konstituiranjem VI. saziva Hrvatskog sabora na temelju izbora provedenih 2007. godine te smo ovu stranku u smislu financiranja, to naglašavam, naveli kao izvanparlamentarnu stranku. Ukratko ću dati nekoliko osnovnih podataka o financijskom poslovanju revizijom obuhvaćenih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica za 2011. godinu. Prihodi 25 stranaka su iznosili 140 milijuna kuna od čega se 50% odnosi na prihode iz državnog proračuna, 27% na prihode iz proračuna lokalnih jedinica dok se na donacije, članarine i druge izvore odnosi 23% ukupnih prihoda. Što se tiče rashoda, najviše je sredstava utrošeno za materijalne rashode 44% i za promidžbu 36%, preostalih 20% se odnosi na rashode za zaposlene, donacije i druge rashode. Manjeg prihoda nad rashodima ostvarilo je 16 političkih stranaka u ukupnom iznosu 25,6 milijuna kuna, 9 stranaka je ostvarilo višak. Manjak je dijelom podmiren iz viška prihoda koji je prenesen iz ranijih godina, a dijelom se planira podmiriti u sljedećim razdobljima. Prihodi 4 nezavisna zastupnika su iznosili milijun i pol kuna i ostvareni su iz državnog proračuna, dok su rashodi iznosili milijun i 700 tisuća kuna i odnosili su se najvećim dijelom, 90% od ukupnih rashoda, na donacije i materijalne rashode. Što se tiče 10 revizijom obuhvaćenih nezavisnih članova predstavničkih tijela, njihovi su prihodi iznosili 1,2 milijuna kuna i ostvareni su iz proračuna lokalnih jedinica. Rashodi su iznosili nešto preko 680 tisuća kuna i najvećim dijelom su su utrošeni na donacije. Najznačajnija područja u kojima su revizijom utvrđene nepravilnosti i propusti kod političkih stranaka odnose se na sustav unutarnje kontrole, računovodstveno poslovanje, prihode te korištenje poslovnih prostora od strane političkih stranaka ali bez plaćanja naknade. Kod nezavisnih zastupnika utvrđene nepravilnosti i propusti koji bi utjecali na istinitost i realnost financijskih izvještaja te pravilnost financijskog poslovanja, a samo kod jednog nezavisnog člana predstavničkog tijela lokalne jedinice je utvrđena nepravilnost vezana uz korištenje financijskih sredstava. Nepravilnost koja se ponavlja kod većine političkih stranaka u odnosu na prethodnu godinu se odnosi na korištenje poslovnih prostora bez naknade, kao što sam ranije rekao, na temelju ugovora koji su zaključeni s lokalnim jedinicama, odnosno odluka lokalnih jedinica. Ugovori su u pravilu zaključeni prije donošenja Zakona o financiranju političkih stranaka, nezavisnih lista i kandidata iz Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe. U ovakvim slučajevima ured je naložio političkim strankama da poduzmu mjere kako bi se navedene nepravilnosti otklonile. Također u reviziji lokalnih jedinica naloženo je davanje poslovnih prostora u zakup u skladu sa propisima. U skladu s revizijskim standardima, a na temelju utvrđenih činjenica izražena su mišljenja o financijskim izvještajima i poslovanju političkih stranaka, nezavisnih zastupnika i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica za 2011. godinu. Tako je za političke stranke izraženo 10 bezuvjetnih i 15 uvjetnih mišljenja. Za sve nezavisne zastupnike i 9 nezavisnih članova predstavničkih tijela su izražena bezuvjetna mišljenja, te za jednog nezavisnog člana predstavničkog tijela uvjetno mišljenje. Gospodine predsjedniče, potpredsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici želim istaknuti da je ured osim redovnih poslova vezanih uz reviziju obavio i aktivnosti vezane uz dostavu i objavljivanje financijskih izvještaja za sve političke stranke i nezavisne članove predstavničkih tijela te je utvrdio da veći broj izvan parlamentarnih političkih stranaka i nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica nije poštivao odredbe Zakona o financiranju političke aktivnosti i izborne promidžbe. Mi smo o tome izvijestili Državno odvjetništvo Republike Hrvatske. Obavijest je dostavljena za 56 političkih stranaka i 910 nezavisnih članova predstavničkih tijela. Osim toga, ured je obavijestio DrŽavno odvjetništvo i dostavio dokumentaciju vezanu uz nepravilnosti koje su revizijom utvrđene. Također je dostavljen i prijedlog 131 lokalnoj jedinici za obustavu isplate sredstava za redovito godišnje financiranje za 233 nezavisna člana predstavničkog tijela lokalnih jedinica koji nisu dostavili ni objavili svoje financijske izvještaje za 2010. godinu. Osim toga, ured je dostavio Državnom izbornom povjerenstvu na daljnje postupanje dokumentaciju za 44 nezavisne liste koje su tijekom 2011. primale sredstva primale sredstva namijenjena nezavisnih članova predstavničkih tijela lokalnih jedinica na posebne račune za financiranje izborne promidžbe. Vezano uz političke stranke ured je utvrdio da 17 političkih stranaka nije upisano u registar političkih stranaka o čemu je obaviješteno Ministarstvo uprave i Državno izborno povjerenstvo. Posebno želim naglasiti da ured u svim revizijama obavlja provjeru donatora političkih stranaka i dobavljača roba, te izvoditelja radova i usluga u državnim tijelima, lokalnim jedinicama i svim drugim obveznicima primjene odredbi Zakona o javnoj nabavi. Gospodine predsjedniče, cijenjene zastupnice i zastupnici u ovom izlaganju nastojao sam naglasiti samo bitne činjenice o poslovanju subjekata koji su predmet današnje rasprave. Kao i ranijih godina moram naglasiti da je ured surađivao sa pravosudnim i drugim državnim tijelima tijekom ovog izvještajnog razdoblja ta suradnja se odnosi na razmjenu dokumenata i izvješća sa Državnim odvjetništvom, Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta Ministarstva unutarnjih poslova a vezano uz provedbu mjera iz akcijskog plana uz Strategiju suzbijanja korupcije, provedbu odredbi Ustava Republike Hrvatske o nezastarijevanju kaznenih djela iz procesa pretvorbe i privatizacije, te drugih predmeta. Za potrebe obavljanja revizije ured je surađivao s Državnim izbornim povjerenstvom i drugim državnim tijelima. Za obavljanje svih poslova koncem izvještajnog razdoblja ured je imao 272 zaposlenika od čega su 222 obavili poslove revizije. Kad već spominjem radna mjesta i državne revizore ovdje bih želio naglasiti da se u uredu pridaje posebna pozornost unapređenju struke i primjeni najbolje prakse na način da kroz aktivnu međunarodnu suradnju razmjenjujemo stavove i iskustva s drugim revizijama drugih zemalja, a naročito radi što boljeg upoznavanja s praksom i iskustvima državnih revizija članica EU na području revidiranja korištenja sredstava iz EU fondova. na kraju vas još samo želim informirat o tome da smo donijeli novi strateški plan za razvoj ureda za razdoblje od 2013. do 2017. godine kojim su utvrđeni vizija, misija, vrijednosni ciljevi ureda, te u okviru svojih nadležnosti radimo na povećanju odgovornosti svih sudionika u procesu prikupljanja, trošenja i upravljanja javnim sredstvima. Te da su vrijednosti prema kojima ured želi biti prepoznatljiv profesionalna izvrsnost, timski rad, savjesnost i profesionalna etičnost, neovisnost, te odgovornost i pouzdanost. Na kraju, svima vama zahvaljujem na pozornosti. Na sva eventualna vaša pitanja ja i moji suradnici nastojat ćemo odgovoriti. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem glavnom državnom revizoru gospodinu Ivanu Kleščiću. Pitam žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Kako je predsjednik Sabora odredio da danas radimo sa stankom, kako vrijeme predviđeno za raspravu po klubovima traje 15 minuta nemamo uvjeta sada započeti raspravu po klubovima, pa određujem stanku i nastavit ćemo u 15,00 sati iznošenjem stavova Hrvatskih laburista – stranke rada. Hvala vam. Hvala vam.